På vegne av Bjørnar Moxnes og meg selv vil jeg framsette forslag om å forhindre et folkemord på Gazastripen. På vegne av Sofie Marhaug, Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og meg selv vil jeg framsette forslag om å legge ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke. På vegne av Mímir Kristjánsson,

På vegne av Fremskrittspartiets representanter Sivert Bjørnstad, Dagfinn Henrik Olsen, Per-Willy Amundsen og meg selv

På vegne av stortingsrepresentantene Henrik Asheim, Anna Molberg og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om å forebygge, dokumentere og slå ned på lønnstyveri, og hjelpe ofrene for arbeidslivskriminalitet.

På vegne av re- presentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og meg selv vil jeg framsette et forslag om utfasing av torv i hagejord.

bygge opp systemet for restaurering av natur og dyreliv i Norge i tråd med målsettingene i naturavtalen. På vegne av representantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og meg selv vil jeg framsette et forslag om å bevare og restaurere økosystemet i Oslofjorden med nye tiltak. På vegne av representantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og meg selv vil jeg framsette et forslag om en mer sirkulær byggenæring. På vegne av representantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og meg selv vil jeg framsette et forslag om å starte forhandlinger med EU om et forslag til en medlemskapsavtale som skal legges fram for folkeavstemning.

I et intervju i Aftenposten på mandag uttalte statsråden at hun vil ta et oppgjør med snillismen i arbeids- og sosialpolitikken, og at det er avgjørende for arbeidslinjen at vi får flere av ytelser og inn i arbeid. Statsråden ytrer også et ønske om en politisk debatt preget av flere tiltak for å få folk i jobb fremfor endeløse diskusjoner om nivået på ytelser, slik hun selv ordlegger seg. Dette stiller seg i rekken av lignende utspill fra statsråden om hvor viktig arbeidslinjen er, og om hvordan debatten må endre seg. Det er vel og bra det, men det forutsetter jo at det følges opp med politisk substans, for at Arbeiderpartiet har fornyet retorikken, betyr dessverre ikke at partiet har fornyet politikken. I august 2021 gikk statsminister Støre ut og mente at politikken hadde feilet da vi rundet 100 mrd. kr i årlige utgifter til uføretrygd. Vel, i budsjettet for inneværende år er det tallet blitt 125 mrd. kr. Dette har skjedd samtidig som viktige satsinger som arbeidsmarkedstiltak og varig tilrettelagte arbeidsplasser for å få flere i arbeid har blitt nedprioritert av regjeringen. Dette kommer i tillegg til at regjeringen har vraket inkluderingsdugnaden i offentlig sektor, som fikk flere hundre mennesker med funksjonsnedsettelser ut i arbeid, og de har strammet kraftig inn på innleieregelverket og adgangen til midlertidige ansettelser og dermed hevet terskelen for å komme inn i arbeidslivet for folk som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen sier altså at arbeidslinjen er det viktigste i arbeids- og sosialpolitikken, men fører en politikk som er stikk i strid med alt det arbeidslinjen innebærer. Resultatene er så langt 25 pst. vekst i utgiftene til uføretrygd. Regjeringen har også, sammen med SV, økt nivået på ytelsene, samtidig som en stenger dør etter dør inn til arbeidslivet. Når skal statsråden slutte å bekymre seg for retorikken og faktisk endre politikken? Statsråd Tonje Brenna [10:06:58]: Med unntak av en glitrende resitering fra en glitrende sak i Aftenposten med undertegnede, hvor jeg er null ydmyk på at jeg mener det var godt sagt, er jeg uenig i en del av virkelighetsbeskrivelsen til representanten. Jeg mener det er all mulig grunn til å ta den situasjonen vi står i, på alvor. Det jeg ikke er enig med representanten i, er at regjeringen fører en politikk som ikke får flere i arbeid. Siden 2021 har 150 000 flere kommet i jobb i Norge. Det skal vi være glade for. Min hovedbekymring er egentlig to ting. Det ene er at for mange unge fortsatt står utenfor, og de blir stadig flere. Det andre er at der den gode nyheten er at ni av ti av dem som har kommet i arbeid de siste årene, har kommet i arbeid i privat sektor, forteller det også at offentlig sektor har en veldig stor jobb å gjøre når det gjelder å bidra til å inkludere flere. Folk trenger å bli stilt forventninger til. Vi blir bedre, hver og en av oss, når vi blir møtt med krav og forventninger om at vi kan bidra med noe. Veldig mange av de unge menneskene jeg treffer som enten står utenfor arbeid og utdanning eller er i ferd med å falle utenfor, eller som har kommet seg inn igjen, forteller at det var den ene voksne som sa at de fikk til dette hvis de anstrengte seg, som gjorde at de fikk både troen på seg selv og en ny giv til selv å bidra til å komme i aktivitet. Representanten har selv vært opptatt av dette med unge uføre, folk under 30 år som får innvilget uføretrygd. Jeg mener den diskusjonen er interessant av flere grunner. Det ene er at jeg er urolig for at vi bruker mer krefter på å få folk inn på et helsespor som skal lede fram til diagnose, å lede dem inn på et aktivitetsspor hvor man kan komme i aktivitet i den grad man kan. Det andre som uroer meg, er at folk selv må bruke veldig mye tid og krefter på å dokumentere at de er syke, istedenfor å ta imot hjelp til å jobbe der de kan. Derfor kommer jeg til å legge fram en stortingsmelding om nettopp dette i løpet av ikke lang tid, hvor jeg mener vi må klare å gripe fatt i dette på en ordentlig måte. Kan de ikke jobbe, skal fellesskapet stille opp, men har de mulighet til å bidra, skal vi hjelpe dem å komme i aktivitet, både gjennom å stille krav og ha forventninger og ved å stille opp. (H) [10:09:02]: Dette var nok et eks- empel på veldig god retorikk. Jeg er helt enig i stort sett alt statsråden sa, men det er ikke fulgt opp med den makten og det ansvaret som følger med å sitte i regjering. Vi har sett litt på hva som faktisk har skjedd på f.eks. arbeidsmarkedspolitikk, for statsråden pekte på at det er viktig for unge å møte voksne som har tro på dem – nettopp, enten det gjelder lønnstilskudd eller annen hjelp for å komme i jobb. Høsten 2021 økte regjeringen tilskudd til arbeidsmarkedstiltak med 190 mill. kr, 1 000 nye plasser. Våren etter, altså et halvt år etter, kuttet man i stedet 250 mill. kr, og da man gjeninnførte de pengene ett år etter, sa man at nå var det satsing, man bare førte tilbake litt mindre enn det man hadde kuttet. Problemet er at i året imellom er det mennesker som har stått i kø, som har gått ledige litt lenger. Nav-kontorene har gått tom for tiltak for mennesker som trenger hjelp for å komme i jobb. nettopp når ledigheten er lav, som er de som trenger ekstra hjelp for å komme inn i arbeidslivet. Med andre ord: Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at den uforutsigbarheten fra regjeringen Det er svært for- utsigbart at vi akkurat nå har 11 mrd. kr til arbeid for å bidra til å inkludere flere i arbeidslivet. Det er viktige penger, og det er penger som bidrar til at folk kan gjøre noe meningsfullt – hvis man trenger litt hjelp eller tilrettelegging. Det er jeg stolt av at vi har I tillegg har regjeringen lagt fram en opptrappingsplan for varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det mener jeg er bra. Det bidrar til forutsigbarhet, men også til at vi forplikter oss til Det er bra for folk som trenger det. Så har regjeringen fått på plass en ungdomsgaranti, en garanti den borgerlige regjeringen fjernet, ikke prioriterte, og hvor vi sier at unge under 30 år skal ha tidlig, tett og tilpasset oppfølging for å komme i aktivitet og arbeid – få kvalifisering og helsehjelp, gjerne i kombinasjon. Og vi har prioritert Nav. Det er ofte sånn i politiske diskusjoner at det å prioritere Nav kanskje ikke er det som får blodet til å bruse blant politikerne. I Høyre får det blodet til å bruse så lite at de valgte å kutte vi har prioritert Nav fordi Nav er blant dem som bidrar til å få folk i faktisk aktivitet. Jeg er stolt av den satsingen vi gjør, og vi kommer til å gjøre mer framover. Henrik Asheim (H) [10:11:09]: Høyre kutter ikke i Nav, men vi øremerker de pengene til arbeidsmarkedstiltak som får flere i jobb. En annen ting som statsråden veldig ofte har vært opptatt av i intervjuene hvor hun er bekymret for debatten og retorikken, er at det må lønne seg bedre å jobbe. Det er jeg helt enig med statsråden i, og det betyr også at for mennesker som er f.eks. 100 pst. uføre, og som forsøker å komme i arbeid, bør det lønne seg. I dag er det slik at om man forsøker å jobbe en del, får man en marginalskatt på opp mot 80 pst. av lønnen sin. Derfor forhandlet SV inn at man skulle forsøke å gjøre noe med dette i budsjettet for inneværende år. inneværende år. Statsråden kom tilbake og sa at det var altfor komplisert, så man må komme tilbake til det i 2025, altså idet denne stortingsperioden nærmer seg slutten. På dette tidspunktet har også Høyre foreslått å halvere den avkortingen. Mitt konkrete spørsmål til statsråden er: Hva har hun og regjeringen konkret gjort for at det skal lønne seg bedre å jobbe? Jeg skal korrigere representanten når det gjelder påstanden om at jeg er bekymret for debatten. Det er jeg ikke. Jeg er bekymret for situasjonen fordi vi i Norge trenger alle de hodene og hendene vi kan få, i arbeid. Vi blir stadig flere eldre, vi blir stadig færre yngre som kommer inn i arbeidsmarkedet,

Derfor er det selvfølgelig også et perspektiv at det må lønne seg å jobbe selv om man er på en eller annen form for ytelse. Der har vi satt i gang et oppdrag for å vurdere hvordan det kan gjøres bedre. Jeg mener at når vi vurderer om vi skal legge om ordningene som handler om når man får avkorting, hvor mye man kan tjene i kombinasjon med en ytelse, må vi behandle det med stort alvor, for det er dramatiske omlegginger for dem som er avhengige av disse ordningene. Derfor gjør vi de utredningene vi må, før vi kommer tilbake til Stortinget på egnet vis for å gjøre de justeringene som skal til for å sørge for at det skal lønne seg enda mer å jobbe. (H) [10:13:05]: Det utredes, og det jobbes. Én ting som man rakk å gjøre, var å øke ytelsene. Man økte altså en del av satsene innenfor uføretrygd, men samtidig utsatte man det man kunne gjøre for å sørge for at det lønner seg bedre å jobbe ved siden av uføretrygd. Dette er stikk i strid med det statsråden er bekymret for. I tillegg er det slik at når vi nå vet at ledigheten er der for en del, må vi passe på at en del mennesker ikke faller ut av arbeidslivet. Da handler det også om å hjelpe flere mennesker til å få den kompetansen de trenger for å fornye seg, for å komme i arbeid eller bli i arbeid. Én av de tingene som denne regjeringen har gjort, som ikke er statsrådens konstitusjonelle ansvar, bransjeprogrammene, altså etterutdanningsprogram innenfor ulike bransjer. Det har gått fra elleve program i 2022 til fem program i dag. Hva vil statsråden gjøre – i samarbeid med Kunnskapsdepartementet – for å sørge for at man slutter å kutte i kompetansetiltak og begynner å øke de pottene? [10:14:03]: Til diskusjonen om nivået på ytelser: Det er ikke en bent-fram-diskusjon. For det første blir ingen verken friskere eller mer fungerende i samfunnet av å bli fattigere. I en tid da prisene øker og folks utgifter øker, mener jeg det er riktig at vi vurderer nivået på ytelsene, rett og slett fordi folk må kunne klare seg. Jeg tror ikke man treffer et eneste menneske som er avhengig av en ytelse i Norge, som mener at man har det for bra. Jeg tror allikevel at det representanten peker på, at vi hele veien må ha for øye insentiv for å komme i jobb, er ekstremt viktig. Derfor mener jeg at noen justeringer kan være klokt, uten å ta vekk det grunnleggende, nemlig arbeidslinjen. Når det gjelder etter- og videreutdanning, må jeg bare si at det er veldig gledelig at partene selv er så opptatt av dette: at vi skal ha både en etter- og videreutdanningsreform, at dette også prioriteres i oppgjørene, og at dette er diskusjoner man tar mellom partene. Jeg er helt overbevist om at vi kan få til kraftige ting på dette framover, fordi partene prioriterer det, og fordi vi er helt avhengige av det, både for å holde folk i jobb og for å sørge for at ingen sakker akterut når samfunnet endrer seg og teknologien utvikles. Henrik Asheim (H) [10:15:07]: Det er helt riktig at partene er opptatt av dette. Da vi hadde budsjetthøring, nevnte vel alle hovedsammenslutningene dette, men det var ikke fordi de syntes det var så bra, 2024 de kritiserte at man har kuttet dramatisk i det tilbudet som mange ansatte trenger for å oppdatere kunnskapen sin for å kunne stå i jobb lenger. Igjen sier man én ting – at dette er veldig viktig – og så gjør man noe annet. Man reduserer, kutter og gir et dårligere tilbud. I tillegg må det være slik at ikke alle nødvendigvis må innom Nav-kontoret for å få den første jobben. Det er også veldig viktig at vi har et arbeidsmarked som gir folk som ikke har arbeidserfaring, en sjanse inn, en CV og attester. Noe av det som denne regjeringen har vært veldig opptatt av, er både å stramme inn innleieregelverket, selv om vi vet at halvparten av dem som ansettes i bemanningsbransjen, kommer fra arbeidsledighet, og å stramme inn på midlertidige ansettelser, selv om regjeringens egen evaluering viste at dette er en vei inn i arbeidslivet for dem som står nært arbeidslivet, men er utenfor. Så hvordan bidrar disse endringene til at flere mennesker kommer i jobb?

Det er bra for den enkelte fordi man vet hva man har å forholde seg til, og det er bra for bedriftene, som kan investere mer i sine ansatte – apropos etter- og videreutdanning og bransjeprogram. Det er også bra for den enkelte arbeidstaker av én grunn til, nemlig at vi vet at lønna er høyere for den som er fast ansatt, enn for den som er midlertidig ansatt. Så både for lommeboka, for forutsigbarheten og for muligheten til å få påfyll gjennom et langt arbeidsliv er det veldig bra at vi har gjort disse endringene. Bildet kan ikke se så dystert ut som det representanten forsøker å tegne, når vi vet at 150 000 flere har kommet i jobb, og veldig mange av dem som tidligere var midlertidig ansatt, nå har blitt fast ansatt. Det er bra for et omstillingsdyktig næringsliv, det er bra for våre innbyggere, som får forutsigbare rammer å forholde seg til, og det er bra for muligheten til å fylle på med kompetanse gjennom et langt arbeidsliv. Det trenger vi – spesielt når flere av oss må jobbe lenger.

på et eller annet tidspunkt er det slik at vi mister stadig flere ut, samtidig som de som er i jobb eller har vært midlertidig ledige, har kommet inn. Det betyr bare at de som nå står utenfor, trenger mer hjelp for å komme i jobb. Vi trenger flere tiltak, ikke færre. Vi trenger flere insentiver, ikke færre. Vi trenger mer etter utdanning, ikke mindre. på alle disse områdene har regjeringen gjort det motsatte av hva man har sagt. Mitt poeng er at ved å bære regjeringsansvaret har man også mye makt til å få noe gjort. Det er vel og bra å bidra i samfunnsdebatten, men det må også følges opp med politisk substans. Sannheten er at på område etter område har man enten kuttet, redusert eller minsket ambisjonene for å hjelpe folk i folk i jobb. Man har bygget opp tersklene for at flere kan prøve seg i arbeidslivet og brukt de store pengene på å øke ytelsene istedenfor å hjelpe folk tilbake. Mitt siste spørsmål er: Hva kan vi nå forvente fra statsråden av endring av politikk, og ikke bare retorikk? noen av oss som er i stand til å ha to tanker i hodet på samme tid: både å delta i samfunnsdebatten og å justere politikken der det er riktig. Det stemmer ikke at vi har kuttet i arbeidsmarkedstiltak. Vi har 11 mrd. kr i arbeid i dag for at flere skal kunne komme i jobb, vi har trappet opp antall VTAplasser, vi styrker Nav, og vi har gjennomført en ungdomsgaranti som skal følge opp unge folk. Jeg er spesielt opptatt av unge folk, for vi vet at om man blir stående utenfor tidlig i livet, står man foran et langt liv utenfor arbeidslivet, med alt hva det innebærer av økonomiske bekymringer, fravær av mulighet til å tilhøre viktige fellesskap og mulighet til å bruke sine evner og høre til i et arbeidsfellesskap. Så jeg er veldig opptatt av de unge. Det representanten kan forvente, er at statsråden om ikke lang tid vil legge fram en stortingsmelding som handler om Der må vi ha som mål å få flere i arbeid, bl.a. de unge. Vi må sørge for at flere får mulighet til å kombinere det å jobbe med en eller annen form for inntektssikring hvis man ikke kan jobbe fullt og helt, og vi må sørge for at flere blir kvalifisert og kan fylle på med kvalifikasjoner gjennom et langt arbeidsliv.

[10:19:34]: Med all respekt for både hovudspørsmålsstillaren og statsråden er det slik at det aller, aller meste av varig utanforskap i dette landet startar heilt andre plassar enn dei som no har vorte diskuterte. Det startar med sjukefråvær.

Det er nesten like høgt som under den aller verste smittebølga under pandemien, og det er langt over eit normalnivå. Til samanlikning: Fjerde kvartal 2019, det siste før pandemien, var det på 5,7 pst.

Jeg er enig i representantens beskrivelse av hvor bekymringsfullt dette fraværet er, både for dem som er lenge borte fra arbeidsplassen sin, og for de kollegaene som står igjen og rett og slett enten har færre kollegaer å samarbeide med for å få gode arbeidsdager, eller stadig må treffe på nye kollegaer fordi man har fravær fra jobb. Derfor er jeg helt overbevist om at sykefravær også vil være en viktig del av den reforhandlingen av IA-avtalen regjeringen nå straks skal gå i gang med.

på oppfølgingen tidlig i sykefraværsperioden kan unngå at folk havner i lengre løp over i AAP og over på uføretrygd. Jeg er innstilt på å gå inn i ordentlig gode diskusjoner og forhandlinger med partene om det, men fordi sykefravær ikke har ett enkelt svar, men må løses i fellesskap, tenker jeg at det er klokt å ta det i de forhandlingene.

Er det arbeidsgjevarane, som har null økonomisk ansvar etter dei første 17 dagane? Er det arbeidstakaren, som har full kompensasjon heile vegen? Når ekspertgruppa til sysselsetjingsutvalet føreslo å endre kompensasjonsmodellen slik at bl.a. arbeidsgjevarar får eit lengre ansvar for dette, kva skjer med det? Det skjer ingenting med det, og iallfall ikkje med kompensasjonsordninga for arbeidstakarar. Er det ikkje snart på tide å snakke om den elefanten som står midt framfor oss, midt på golvet, og som regjeringa ikkje forheld seg til? [10:22:45]: Den elefanten snakkes det om titt og ofte, og jeg kan berolige representanten med at jeg også er veldig engasjert i å få ned fraværet. Hadde jeg hatt en enkel løsning på hvordan vi skal lykkes med det – og som ikke handler om f.eks. å ta vekk inntektene for den som blir sykmeldt, eller den typen ting, hvor den grunnleggende tanken er at blir man litt fattigere, blir man litt friskere – hadde jeg lansert den løsningen, men det finnes ikke så enkle løsninger. Derfor er jeg opptatt av, spesielt hvis vi skal få gjort noen ordningen på sykefravær, at vi må gjøre det sammen med partene. Mitt veldig klare inntrykk er at partene også er veldig opptatt av å få gjort noe med dette, både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Vi er nødt til å få fraværet ned, sikker på at det å jobbe sammen med partene, som vi har tradisjon for å gjøre i Norge, er bra for å finne gode ordninger som står seg over tid, og for å få effekt av de avtalene vi inngår, og det er også det som over tid vil gjøre at vi i realiteten, i praksis hver eneste dag på arbeidsplassene våre, vil være i stand til å følge opp det vi beslutter. få fraværet ned, og det kommer vi til å jobbe videre med, sammen med partene. (KrF) [10:24:00]: Jeg bet meg merke i en kommentar statsråden hadde i det hun mener er det eminente intervjuet med Aftenposten. Hun sier at hun er urolig for en ny jobbkultur, mye handler om å stille krav, bl.a. om retten til å jobbe deltid eller redusert. Sånn jeg ser det, må vi, hvis vi skal forvente at vi skal jobbe hvert minutt vi kan, gjøre dette forenlig med å få barn. Vi vet at mangel på tid er en av faktorene som pekes på når fødselsraten nå går ned. Arbeids- og velferdsdirektoratet har tidligere anslått at ca. 4 200 foreldre jobber 80–90 pst. mens de har unger under 2 år. Forstår jeg statsråden rett i at hun ønsker at idealet skal være å presse alle disse 4 200 foreldrene som har valgt annerledes, ut i jobb når de har små barn under

tjene seg rike raskt uten nødvendigvis å se for seg seg selv som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Det var det som var poenget. Jeg er likevel enig i at vi må ha et samfunn der det er mulig å kombinere arbeid med det å bli foreldre.

Jeg har to unger selv. Jeg har ingen problemer med å forstå at veldig mange foreldre opplever stress og press knyttet til å ha unger og kombinere det med jobb. Jeg føler meg som Tårnfrid hver eneste dag. Men jeg tror vi må erkjenne at å bruke 750 mrd. kr i bortfall av BNP i året på f.eks. å kompensere foreldre for

Brenna. Vi valgte å stå utenfor både pensjonsreformen og meldingen som var til behandling. Årsaken til det var rett og slett at vi mener begrunnelsene man legger til grunn, og bakgrunnen for pensjonsreformen, har vært påstander om sviktende økonomisk grunnlag i framtiden. Fasiten så langt er at de økonomiske forutsetningene for pensjonsreformen har vært feil, og det er ingenting som tyder på at AS Norge kommer til å gå konkurs i overskuelig framtid. Statens pensjonsfond utland er større enn noen trodde var mulig, og per nå er verdien av fondet dobbelt så stor som forpliktelsene til alderspensjon. Nok en gang er sviktende statsøkonomi et argument for å svekke pensjonssystemet gjennom bl.a. å øke pensjonsåret. Faktum er at regjeringen ønsker å overføre ressurser til andre områder, som store subsidier til symbolske klimatiltak og bistand og flyktningkostnader som vokser til nye høyder for hvert år. Noen av dem som var sterkt kritiske til disse endringene, var fagarbeidere med tunge yrker og kort utdannelse, men lang yrkeskarriere. Det var de som sto sterkest på barrikadene mot å få et lengre yrkesliv; de hadde allerede tunge nok dager. Synes statsråden det er rettferdig at de som har bidratt gjennom et langt yrkesliv, skal måtte stå lenger i arbeidslivet for å betale for prioriteringene som regjeringen har gjort? Jeg har lyst til å korrigere inntrykket som skapes, på tre områder. Det første er at dette er endringer som svekker pensjonssystemet vårt – det gjør de ikke. Med en befolkning som endrer seg, er det naturlig at vi også endrer pensjonssystemet. Da folketrygden ble innført i 1967, var forventet levealder for menn i Norge 72 år. I dag er den 82 år. Ettersom vi lever lenger og også er friske lenger, har flere av oss anledning til å bidra lenger. Derfor mener jeg det var riktig at man i 2011 besluttet at pensjons alderen skulle økes gradvis, og jeg mener de grepene vi nå har tatt for å følge opp det, er riktige. Det andre jeg vil korrigere, er: Jeg synes det er litt uelegant i sammenhengen å si at pensjonsalderen økes i det norske pensjonssystemet for å finansiere innvandring og unyttige klimatiltak. Det er en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i, og jeg synes det er en unødvendig karikering av det som er ganske tøffe politiske prioriteringer for alle når man skal prioritere statsbudsjetter og ulike tiltak vi har behov for innenfor ulike områder. Til slutt er det dette som handler om sliterne i arbeidslivet vårt – mennesker som med ulikt helseutgangspunkt går på jobb i yrker hvor man rett og slett, fordi man jobber der man gjør, blir utslitt tidligere enn såkalt normert pensjoneringsalder. Jeg er opptatt av de yrkesgruppene. Jeg mener vi må ha et system som også tar godt Derfor har vi, også gjennom pensjonsforliket, signalisert veldig tydelig fra Arbeiderpartiet og regjeringens side at vi skal ha en egen sliterordning i folketrygden. Den skal vi utarbeide sammen med at den treffer best mulig. Jeg mener vi trenger å trygge dagens unge og dagens eldre på at vi har et godt pensjonssystem både for dem som allerede har gått av med pensjon, og for dem som går av om 50–60 år. Derfor mener jeg at grepene vi har gjort med å justere løpende pensjoner, måten vi justerer opptjening av pensjon på, og hvordan vi får de andre ytelsene i folketrygden til å henge sammen med pensjonssystemet, er viktig. Det kommer til å sikre også framtidens pensjonister. Jeg tror ikke vi blir enige om grunnlaget for pensjonsmeldingen og pensjonsendringene. Den største utfordringen for velferdsstatens bærekraft er at mange mennesker i arbeidsfør alder ikke deltar i arbeidsmarkedet og derfor heller ikke bidrar til finansieringen av velferdsstaten. Selvsagt er det mange som er syke og ikke har muligheten, men det er ikke bærekraftig at vi har så mange uføre og unge uføre i Norge. Fokuset må være på å utnytte all restarbeidsevne, om den så bare er 10 pst., samt at eldre som ønsker å delta utover pensjonsalder, velger å gjøre det frivillig. Noe av det som er aller mest utfordrende for framtidens bærekraft, er kostnadsforpliktelsene som innvandring fører med seg, med innvandrere fra ikke-vestlige land som har langt lavere arbeidsdeltakelse enn resten av befolkningen. Dette koster vanvittige summer.

Så mitt klare mål er at både flere unge mennesker og flere innvandrere skal komme i arbeid. Så tror jeg vi må være tydelige på at både å forvente at den som kan bidra i arbeidslivet, gjør det, og å skru på de politiske virkemidlene vi har for å sørge for at folk kan kvalifiseres for arbeid, er viktig. Derfor er jeg opptatt av norskopplæring, jeg er opptatt av at vi møter innvandrerne våre med forventninger, og derfor skrur vi nå på introduksjonsprogrammet for å

Andersen (FrP) [10:32:29]: Som statsråden sa, ble folketrygden opprettet i 1967 for å sikre arbeidsfolk en pensjon som kunne gi dem en verdig alderdom. sier derfor nei til å kutte i arbeidsfolks opparbeidede pensjonsrettigheter, som nå vedtas av et stort flertall på Stortinget gjennom forliket. Det er dette andre partier og LO – som skal ivareta arbeidsfolks rettigheter – kaller rettferdig. kaller det ekstremt urettferdig. Mens arbeidsfolk skal straffes og fratas rettigheter, øker altså Statens pensjonsfond utland voldsomt. Per nå er verdien faktisk dobbelt så høy som forpliktelsene i alderspensjonen.

Kjernen i pensjonsforliket er både at vi får bedre løpende reguleringer av pensjoner, at vi får bedre opptjening av pensjon, og at vi får bedre sammenheng mellom de øvrige ytelsene i folketrygden og pensjonssystemet, sånn at folk slipper å være urolig for sort hull på vei mellom f.eks. uføretrygd og pensjonstilværelse. Vi sørger for at de som jobber i et yrke hvor man blir utslitt i kraft av å være arbeidstaker i det yrket, får får egne ordninger gjennom folketrygden, en såkalt sliterordning, og vi sørger for at vi har bærekraft i pensjonssystemet vårt i en tid der det blir færre unge som kommer inn i arbeid – både fordi det fødes færre barn barn og fordi færre unge blir sysselsatt og dermed kan bidra til å øke inntekten i folketrygden – samtidig som vi blir flere eldre, som med rette og med god samvittighet skal ta imot sine pensjoner over flere år som pensjonister. Jeg mener dette er grep som sikrer både dagens og morgendagens pensjonister. Jeg er glad for at et så bredt stortingsflertall har

vil også fortsette kampen mot det vi kaller for pensjonsranet, som gifte og samboende pensjonister opplever. Fordi man lever sammen med den man er glad i, trekkes det altså av opparbeidede pensjonsrettigheter. Det er ikke rettferdig, det er urettferdig. Det mangler ikke på ressurser, men det mangler prioriteringer. Er statsråden enig i at i denne dyrtiden er det særlig minstepensjonistene som kommer dårligst ut – de må prioritere om de skal ha middag på bordet hver dag, eller betale regninger og at det er enslige minstepensjonister som fortsetter å leve under EUs fattigdomsgrense? Statsråd Tonje Brenna [10:35:35]: Jeg er enig i at det er en gruppe som skal prioriteres, og det er også derfor regjeringen har gjort det. Vi har prioritert dem med de laveste ytelsene, og vi fikk et veldig godt trygdeoppgjør i fjor, som jo også var et viktig bidrag for pensjonistene. Jeg mener at det å si at regjeringen eller Arbeiderpartiet ikke er urolig for fattigdom, ikke er riktig. Jeg tror også representanten må ta inn over seg at det akkurat nå er sånn at de som i økende grad blir fattige og opplever å ha det vanskelig, er unge mennesker. ikke til forkleinelse for eldre mennesker som opplever å ha det vanskelig, men i store tall er det de unge, de som står utenfor arbeidslivet, de som har høy gjeld og høy rente akkurat nå, som har det aller vanskeligst. Derfor mener jeg at det er galt å sette grupper opp mot hverandre, slik representantens parti veldig ofte gjør. Jeg mener vi må kunne klare å prioritere

Å kutte klima- gassutslepp frå ferje- og båttrafikk er både effektivt og nødvendig for å nå klimamåla. Både Vestland og Møre og Romsdal, som har gått føre i å kutte utslepp, er heilt tydelege på at satsinga på nullutsleppsferjer og -båtar har vore underfinansiert med fleire hundre millionar frå staten si side tidlegare.

har vi kome eit langt stykke på veg. Veldig mange av dei ferjene som no går i norske fjordar og langs kysten, er nullutsleppsferjer. Det er enno eit løp å gå når det gjeld hurtigbåtar, der vi ser at teknologien ikkje er komen så langt. Då er det fleire viktige spor. Det viktigaste er å sikre at rammene i overføringane til fylka rommar at dei har økonomi til å gjere slike satsingar når dei stiller desse krava om nullutslepp. Det andre er at vi generelt sett har eit verkemiddelapparat som gjer det mogleg å få fram ny grøn teknologi. Det er to spor vi jobbar langs for å oppnå det målet representanten er oppteken av, nemleg å få ned utsleppa langs kysten og i landet elles.

om inntektssystemet til fylka for å prøve å sikre at ein kan halde oppe eit godt tilbod. Så må vi heile tida følgje situasjonen, for vi veit at også kostnadsvekst og rentevekst

[10:41:41]: Eg håpar å bli trudd på at departementet og regjeringa har eit engasjement for den fylkeskommunale økonomien. Kva betyr dette for folk? Jo, fylkeskommunane tilbyr viktige tenester. Skule og transport, som vi her snakkar om, er nokon av kjernetenestene. som betyr noko for folk – at det kan vere eit godt transporttilbod rundt om i landet, i dei respektive fylka, at ein kjem seg til og frå, at ferja går når ho skal, at det er busstilbod og hurtigbåttilbod rundt om i landet vårt. Så spørsmålet er svært viktig. Vi har òg nytta sjansen til å nemne det frå regjeringa si ønskt nettopp å få ned kostnadene folk opplever ved bruk av ferje. Det er bakgrunnen for det ferjeløftet som Senterpartiet og Arbeidarpartiet har fått til, der vi har gjort ei rekkje strekningar langs kysten gratis. Vi har halvert prisane på dei andre sambanda.

i kommunar og fylke, slik at vi skal sikre at kommunane og fylka kan tilby innbyggjarane eit godt tenestetilbod. Det har heile vegen vore viktig for denne regjeringa, og det har vi også

Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Den siste tiden er det kommet fram en lang rekke tilsynssaker om konsernet Læringsverkstedet sine barnehager. Tilsynet dokumenterer flere metoder for å trikse penger ut av driften av den enkelte barnehagen. Jeg nevner:

I saken om feilprising kan det være snakk om milliardsummer. I saken om husleie fortsetter pengene å renne ut av skattebetalernes lommebøker måned for måned. Dette er kommet fram i tilsyn med enkeltbarnehager, men peker tilbake mot metoder konsernet Læringsverkstedet bruker. Er det ikke på tide at regjeringen lar Udir føre tilsyn og kontroll med konsernene, ikke bare med de enkelte barnehagene? [10:46:00]: Det er utrolig viktig at vi har et framtidsrettet regelverk for fi nansiering og styring av barnehagesektoren som setter ungenes behov først, som tar dagens utfordringer i sektoren på alvor, og som gir bedre kvalitet i barnehagene i årene som kommer. Med det forslaget som nå har vært ute på høring, legger regjeringen opp til at det skal stilles strenge krav til barnehagens bruk av tilskudd, som jeg forstår at representanten er opptatt av i sitt spørsmål. I det forslaget ligger det at barnehager f.eks. ikke skal kjøpe inn dyre firmabiler eller hytter for ansatte, sånn som enkelte tilsynssaker har vist. Det er utrolig viktig at en fører tilsyn med tilskuddsmottakerne, og det er det Udir jobber med. Når det gjelder konkrete saker, kan jeg ikke gå inn i det som er til behandling, men dette er selvsagt noe som følges tett opp fra min side.

Læringsverkstedet har solgt de fleste av sine eiendommer til utenlandske eiere. I dag kontrolleres de av det private fondet Brookfield. Rapporten til CICTAR viser at Brookfield driver omfattende skatteplanlegging. Rapporten slår fast at pengene fra norske skattebetalere havner i Bermuda, i Luxembourg og på Barbados. I Norge i dag sliter mange som betaler skatt, med å få endene til å møtes. Synes ministeren at det at vi tillater denne praksisen, er en respektfull måte å behandle skattebetalernes bidrag på? [10:47:49]: Det er utrolig viktig at tilskuddene som går til barnehagene, faktisk blir brukt til god kvalitet i barnehagene. Vi tar på alvor det som representanten beskriver. Nettopp derfor er det nå ute, og avsluttet, et forslag til endringer i finansiering og styring av barnehagesektoren. Vi skal ha strenge regler og streng bruk av tilskuddet. Vi skal også ha god oppfølging av dette og sikre at det faktisk blir brukt til barnehagene og kvaliteten der. Hege Bae Nyholt (R) [10:48:21]: Brookfield har et langt og veldokumentert rulleblad med oppkjøp av velferdstjenester og infrastruktur som er bygd opp og finansiert av stater og kommuner over hele verden. I Frankrike og Storbritannia og Storbritannia har de f.eks. kjøpt opp hjemmetjenester og pleiehjem i rasende fart ved hjelp av dyre lån. Når dette har blitt dyrt, har de flyttet eierskapet av eiendommen til skatteparadiser og lempet kostnaden over på brukerne og de ansatte.

Ja. Barne- hager skal ikke være kommersielle investeringsobjekter. Jeg viser til at regjeringen har innført nye krav til regnskap som gir oss helt nødvendig åpenhet om hva pengene i barnehagen brukes til. Tydelige krav til regnskap, til dokumentasjon og til rapportering for alle private barnehager er helt avgjørende for at Utdanningsdirektoratet skal kunne føre tilsyn med at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir brukt i tråd med regelverket. Jeg viser igjen til de forslagene om endringer i barnehageloven som har vært på høring. Forslagene skal bidra til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal gå til barnehagedrift og stimulere til mangfold og kvalitetsutvikling over tid. Vi ønsker også et effektivt tilsynssystem som legger godt til for god etterlevelse av dette regelverket. Regjeringen har derfor foreslått å gi både kommunene og det nasjonale tilsynet flere virkemidler for å sikre dette. Hege Bae Nyholt (R) [10:50:16]: Jeg synes det er noe oppsiktsvekkende at statsråden fortsatt kan utvise en så stor tillit til noen som vi vet allerede har stjålet penger fra vår felles lommebok. Statsråden gjentar gang på gang, og jeg tror henne på det, at dette på den ene siden ikke er greit, men at hun ikke har noen mulighet til å undersøke saken nærmere. Rødt mener at vi trenger et generaltilsyn med kommersielle barnehagekjeder. Jeg tror de fleste tenker at hvis noen har stjålet fra lommeboka di, så kan de ha stjålet andre ting også. Da sjekker vi om laptopen, bilen og nøklene har tatt samme vei. Pleier ikke statsråden å gjøre det samme? Haster det ikke? Som jeg tidligere har sagt, er det gjort flere endringer for å sikre større åpenhet og kontroll med midlene i sektoren. Som jeg sa tidligere, skal ikke barnehagene være kommersielle investeringsobjekter.

[10:51:32]: En viktig forutset- ning for at elevene skal lære både faglig og sosialt, er at de er til stede på skolen. Stort fravær kan tyde på at elevene ikke trives på skolen og ikke lærer det de skal. På Støre-regjeringens vakt har vi sett en urovekkende vekst i elevenes fravær på 10. trinn. Regjeringen har selv valgt å sette fraværsgrensen i videregående i spill. Fraværsgrensen vi i Høyre fikk på plass i vår regjeringstid, er evaluert. Den faglige evalueringen fra Fafo viser at fraværsgrensen har vært en stor suksess. Fraværet har gått ned med om lag 30 pst., mest hos dem med høyest fravær. Eksamenskarakterene til elevene har gått opp. Mye tyder på at fraværsgrensen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Det er ikke alle som har en mor eller far som passer på at ungdommen går på skolen. Nå forsøker regjeringen å lage en ny fraværsgrense. Forslaget om å heve grensen fra 10 til 15 pst. vil svekke fraværsgrensen, forslaget om å fjerne dokumentasjonsplikten helt gjør det lettere å skulke, og forslaget om ikke å skille mellom sykdom, politisk fravær og skulk gjør det vanskeligere å være syk. Regjeringens forslag har derfor møtt motstand. Til og med Elevorganisasjonen, som er imot fraværsgrense, mener at Høyres fraværsgrense tross alt er bedre enn regjeringens forslag. Mitt spørsmål til kunnskapsministeren er: Hvorfor vil regjeringen gjøre det lettere å skulke og vanskeligere å være syk? Statsråd Kari Nessa Nordtun [10:53:28]: La det være helt klart: Vi har ikke gjort endringer i fraværsreglene. Representanten kan ta det helt med ro, vi har fraværsregler og skal ha fraværsregler. Men med nettopp de reglene som representanten Sanner viste til, har fraværet igjen økt. Jeg håper at Høyre er med på at vi da må vurdere om reglene som vi har i dag, kan gjøres bedre, for elevene skal være til stede på skolen. Vi innfører fra høsten av en rett til fullføring, og da må vi selvsagt sørge for at det henger sammen med fraværsreglene, for å sikre at vi har gode regler som virker godt framover Det er viktig at elevene er til stede på skolen. Det vil bidra til at de lærer mer, at de får ta del i det viktige fellesskapet på skolen og blir bedre rustet til å delta i høyere utdanning og i arbeidsliv. Jeg er enig med representanten Sanner i at det er alvorlig at fraværet øker, at elevene er borte fra skolen. Det er ikke bare ett forslag som ligger ute til høring. Det har vært flere forslag til endringer i fraværsreglene, som vi ønsket å få tilbakemelding på.

tar statsråden en stor risiko når hun setter denne faste rammen for elever i videregående skole i spill. Jeg har gått igjennom høringsinnspillene som har kommet så langt, og ser at flertallet blant fylkeskommunene avviser det som er regjeringens primære forslag, som i realiteten gjør det lettere å skulke og vanskeligere å være syk. Et flertall ønsker heller å ta utgangspunkt i dagens fraværsgrense og se på justeringer av den. Mitt spørsmål er om statsråden nå kan gi et tydelig signal med litt substans. Vil regjeringen nå legge bort forslaget som gjør det lettere å skulke, og heller se på justeringer av dagens grense? Dette er en alvorlig sak, for som representanten sier, har fraværet også økt med dagens fraværsregler. For meg er det viktig at denne saken blir så godt belyst som overhodet mulig, oppfordre alle som ønsker det, til å gi innspill til høringsforslagene. Jeg har ikke tatt stilling til forslagene ennå. Jeg ser fram til å gå gjennom dem på en grundig og god måte og avveie flere hensyn.

mange er opptatt av fraværsreglene, og det har jeg stor respekt for. Spesielt dette med politisk fravær – for å trekke fram noe – er noe vi spesielt har bedt om innspill og forslag til mulig innretning på. (H) [10:57:01]: Jeg er klar over at det er flere forslag som har vært ute til høring, men jeg er litt overrasket over at statsråden ikke ser at det i en periode hvor fraværet er på vei opp, opp, er en risiko å sette denne faste rammen i spill. Fraværsgrensen var med på å bidra til at flere fullførte videregående skole. Den førte til at de som hadde det høyeste fraværet, var mer til stede. Det virker sosialt utjevnende, og jeg trodde Arbeiderpartiet var opptatt av det. La meg ta tak i det helt konkrete som statsråden viste til, nemlig

og politisk fravær, slik det er i dagens fraværsgrense – med andre ord ta utgangspunkt i justeringer av det vi har sett funke, fremfor å sette det hele i spill? [10:58:06]: Det er som sagt helt riktig som representanten Sanner sier, at flere var mer til stede. Men vi ser nå at det synker, og det er vi nødt å gjøre noe med. Derfor er jeg veldig glad for alle innspillene som har kommet, som også går på dette med egenmelding og belastningen på helsetjenesten og fastlegekonsultasjon ene, som jeg hørte

[10:59:13]: Jeg registrerer at statsråden ikke svarer på spørsmålet, men at en har en bekymring for fraværet, og den deler vi. Fraværet i 10. trinn er et resultat av noe som har begynt tidligere. Mange av dem som jobber med skolefravær i dag, sier de opplever at sakene blir stadig flere og elevene stadig yngre. Hvis vi ikke klarer å hjelpe disse elevene i dag, kan det både for dem og for samfunnet få konsekvenser som kan bli alvorlige i framtiden. Fafo slo allerede i april 2023 fast at forskningen på fravær preges av mangelfull statistikk, og at det bør innføres en nasjonal oversikt over fravær på alle trinn. Dessverre går tiden uten at noe skjer. Høyre tok allerede i april 2022 til orde for å innføre dette og har foreslått det i Stortinget. Elise Waagen sa i Dagsavisen 26. oktober 2023: «Det er ingen grunn til å vente med et nasjonalt fraværsregister.» Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet mente i likhet med Høyre at dette er alvorlig, og at det haster med å få på plass et fraværsregister. Så langt har ikke ministeren levert, så spørsmålet er: Når kan vi forvente at kunnskapsministeren får på plass et nasjonalt fraværsregister i grunnskolen? Regjerin- gen ønsker bedre informasjon om fravær på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektoratet har anbefalt at det innføres et nasjonalt fraværsregister for grunnskolen. Et sånt register vil gi bedre kunnskap om fravær via statistikk og forskning, men viktige hensyn må veies opp mot hverandre før vi beslutter innretningen på det. Et register basert på individdata vil f.eks. innebære et inngrep i barns personvern. Bedre informasjon om fravær er ikke løsningen på utfordringen alene, men kan bidra til å sette søkelyset på problemet og gi et bedre kunnskapsgrunnlag om fravær, sånn at vi kan utvikle tiltak som virker.

I 2021, da Senterpartiet inntok kontorene i Kommunaldepartementet, gikk KommuneNorge med 4,3 pst. i overskudd og hadde 72 mrd. kr i disposisjonsfond et fond som ofte benyttes i tunge tider eller til investeringer i tjenester som eldreomsorg og skole. Med andre ord arvet den rød-grønne regjeringen en sterk kommuneøkonomi. Etter tre år med Senterpartiet i Kommunaldepartementet er situasjonen dessverre en ganske annen. NRK kunne på mandag rapportere at tre av fem kommuner måtte bruke av disposisjonsfondene, ikke nødvendigvis for å bygge nytt sykehjem eller ny skole, men for å få budsjettene til å gå opp. Samtidig viser SSBs KOSTRAtall at overskuddet har stupt til 0,8 pst. Dette får selvfølgelig konsekvenser for kommunene og ikke minst innbyggerne, som er helt avhengig av tjenestene som kommunene tilbyr. Mitt spørsmål til statsråden blir derfor: Vil statsråden fortsatt insistere på å holde fast ved det som er dagens kommunalpolitikk fra regjeringen? Vil han fortsette å legge opp til at norske kommuner blir utarmet,

ei verdig eldreomsorg. Det er heilt sentrale tenester i veldig mange sitt liv. Nettopp difor gjorde vi den styrkinga. Kommunane har hatt

mellom kommunane og prøve å løfte dei kommunane som har lågast inntekter, noko. Rammene til Kommune-Noreg er tema for kommuneproposisjonen og budsjettet, når den tid kjem. Jeg takker for svaret. Selv om KOSTRA viser et vel å merke lite overskudd på 0,8 pst., er ikke det tilfellet for en stor del av kommunene. 40 pst. av kommunene som hadde et negativt resultat i 2023. Følgelig må mange kommuner nå revurdere investeringer i tjenestene til innbyggerne, og mange må faktisk kutte. Det innebærer at den helt nødvendige utviklingen og opprustningen av f.eks. eldreomsorg nå skyves ut i tid. Hva vil statsråden anbefale lokalpolitikere å gjøre, gitt de rammene de sitter med, når de ser behovet

[11:07:14]: Som en oppfølging til Amundsens spørsmål: Kommunene opplever altså større økonomiske utfordringer samtidig som de kommunale oppgavene blir flere, gjennom bl.a. statlige pålegg, og det blir også oppgaver som er mer utfordrende og mer komplekse. Det kan gjelde psykisk helse, rus, integrering og ikke minst håndtering av en verdig eldreomsorg, som er svært ulik fra kommune til kommune. I tider der innbyggerne opplever dyrtid, blir gapet mellom hva kommunen kan levere, og hva innbyggerne forventer av tjenester, større og større. Vi ser at kommunepolitikernes hverdag handler om å kutte tjenester, for å unngå bruk av disposisjonsfond. Som følge av at antallet eldre øker mer enn antallet barn reduseres, vil kommunenes utgifter øke. Så da er spørsmålet: Hva vil statsråden bidra med for å sette kommunene i stand til å dreie fokuset fra å drive med kutt i tjenester til å ha utviklingsarbeid?

Det er eit viktig arbeid. Tillitsreforma som regjeringa har løfta fram, er også ein del av det. Er det unødvendig rapportering vi kan ta vekk? Kan ein bruke ressursane meir inn i tenestene? Og så er det å leggje til rette for teknologi – ny teknologi. Det ser vi blir viktig, for det er jo også krevjande å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Då er det å ta i bruk ny teknologi, eksempelvis innanfor helse- og omsorgsområdet, nyttig for å redusere kostnadene i omsorgstenestene – heimetenesta, for å ta eit konkret eksempel. Alf Som ordfører i Lindesnes kommune sitter jeg av og til med en følelse av at debatten dreier seg om hva som skjer i dette rom, og ikke om at Norge faktisk består av kommuner – og kun det. Men vi har et fylkeskommunalt nivå som forvalter store pengebinger, på en måte som kommunene bare kan drømme om. Politikere som engasjerer seg i både lokalpolitikk og fylkeskommunal politikk, melder om to helt forskjellige verdener når det gjelder forvaltning av økonomiske ressurser. er det åpenbart at det å avvikle fylkeskommunen vil styrke kommunene og frigjøre ressurser kommunene og næringslivet trenger i utviklingsarbeid, framfor å finansiere et enormt byråkrati. mitt spørsmål går litt på det: Hvorfor er det så liten vilje i regjeringen til faktisk å vurdere å avvikle fylkeskommunen og tilføre kommunene både ansvar og betydelige ressurser til å utvikle kommunene for en framtid som vi alle vet er i endring?

Fylkeskommunane gjer ein svært viktig jobb, og vi er opptekne av at dei også har økonomisk handlefridom til å få tilbydt innbyggjarane dei viktige tenestene som dei har ansvaret for.

Jeg må innrømme at jeg fikk store forventninger før påske da statsråden var veldig tydelig i sin retorikk om at flere innvandrere må komme seg ut i arbeid, og at det også var på tide å stille flere krav for å lykkes med det. Vi vet at færre innvandrere er i jobb enn i befolkningen ellers. Det får store konsekvenser for den enkelte, som ikke får ta del i det viktige fellesskapet en jobb gir. Det får store konsekvenser for familien, som kanskje må leve på én eller ingen inntekt fra lønnet arbeid. Og det er et stort tap for samfunnet vårt, som sårt trenger både arbeidskraft og skatteinntekter for å finansiere velferden vår. Jeg mener et av de aller viktigste tiltakene vi gjør for å sørge for at flere innvandrere kommer ut i arbeid, handler om å gi dem den kvalifiseringen som arbeidslivet etterspør, og at de lærer seg norsk. Det å kunne norsk er viktig, både for å delta i samfunnslivet og ikke minst for å få respekt for grunnleggende norske verdier. Det er i tillegg viktig at vi stiller tydelige krav og har forventninger til den enkelte. Det handler både om å bry seg seg og om å tro på enkeltmennesket. Krav om integreringskontrakt, krav om å oppnå et visst nivå i norsk og krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere mener jeg er gode eksempler på det. Tittelen på stortingsmeldingen som statsråden har presentert for Stortinget, er: Stille krav og stille opp. Derfor hadde jeg også en tydelig forventning om at det kanskje kom flere tydelige krav til den enkelte innvandrer som skal integreres i samfunnet vårt. Men konkrete krav til den enkelte mangler dessverre i regjeringens melding. Kan statsråden gi meg ett konkret, nytt krav som hun vil stille til innvandrere som står utenfor aktivitet, og som hun ønsker å gjennomføre denne sesjonen? [11:13:26]: Et helt konkret krav er f.eks. at vi nå utvider retten og plikten til introduksjonsprogram til å gjelde nyankomne opp til 60 år. Det er et veldig tydelig krav, hvor vi forventer at også godt voksne innvandrere kommer i aktivitet og arbeid, sørger for å ha en inntekt de kan leve av, og klarer seg selv. Så deler jeg egentlig langt på vei virkelighetsbeskrivelsen som representanten framførte, knyttet til at dette handler om norskopplæring, det handler om introduksjonsprogrammet, og det handler om hvorvidt vi f.eks. vektlegger arbeid og utdanning når vi vurderer hvilke kommuner nyankomne skal bosettes i. Alt dette berøres i stortingsmeldingen og er ulike viktige brikker i målet om å få flere i arbeid. Jeg mener også at vår satsing på Jobbsjansen, som har veldig det gjelder å få innvandrerkvinner i jobb, har vært veldig viktig. Jeg mener de endringene vi gjør i introduksjonsprogrammet, som arbeidsretter det tydeligere og bedre forbereder innvandrere på å delta i arbeidslivet, er viktig. Jeg mener faktisk redusert barnehagepris er en veldig viktig del av det å ha færre barrierer mot deltakelse, det at man vet at ungene har det trygt og godt på dagtid mens man jobber, og at man har råd til å benytte seg av det tilbudet. de endringene vi har gjort nå, med å lage et nytt norskopplæringsprogram som man kan benytte seg av mens man er i aktivitet, er veldig viktig for å sørge for at folk kan tilstrekkelig norsk, både for å ivareta sikkerheten på den enkelte arbeidsplass og for å være mer attraktiv i jobbmarkedet, for vi vet at norsk er den største barrieren mot deltakelse. Vi har gjort en rekke endringer allerede. Jeg er innstilt på å gjøre flere, men jeg mener at det er veldig presist beskrevet, egentlig, i tittelen på meldingen, nemlig at vi må både stille krav og stille opp. Det å bli integrert er en lang prosess, men det viktigste målet vårt må være å få flere i arbeid og aktivitet. Og kombinasjonen av regjeringens arbeidsmarkedspolitikk og denne stortingsmeldingen legger godt til rette for at vi skal lykkes enda bedre med det framover. Jeg er helt enig i alle tiltakene som statsråden kommer med, men det statsråden presenterer som et nytt tiltak, er ikke et tiltak som vil treffe dem som i dag er innvandrere i Norge som står utenfor arbeidslivet. Statsråden er veldig opptatt av at de skal inn i arbeid, og også jeg er veldig opptatt av at de skal komme seg inn i arbeid, men det stilles altså ingen nye krav til dem som allerede er kommet til Norge i dag. Vi vet f.eks. at det er en større andel av innvandrere som mottar sosialhjelp, sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Derfor mener Høyre at en av de tingene vi kunne ha gjort, var å innføre en aktivitetsplikt nettopp for disse sosialhjelpsmottakerne, og da starte med dem som er opp til 40 år, for å sørge for at de kan komme seg raskere ut i jobb. Er det et tiltak statsråden vil innføre

De siste årenes økning har bidratt til å få veldig mange flere innvandrere i jobb. Jeg er bekymret for at det egentlig er sånn at fattigdommen i Norge i stort har byttet farge. I dag er brorparten av de ungene som vokser opp i en familie med vedvarende lav inntekt, barn av innvandrere, og vi vet også at det har veldig mye å si for forutsetningene både å klare seg i skolen og å få delta i arbeidslivet senere. Jeg tror ikke jeg skal si ja eller nei til noen konkrete forslag over bordet akkurat nå, bare si at jeg egentlig er åpen for å vurdere det aller meste, for jeg mener at vi må gjøre mer for å få få innvandrerbefolkningen vår i arbeid. Det er både av hensyn til dem og ikke minst fordi vi akkurat nå har en ubrukt arbeidskraftreserve som bor i landet vårt, og som vi med fordel kan få i aktivitet, også for å løse de store oppgavene vi står overfor som samfunn. [11:17:29]: Nettopp det at regjeringen er åpen for å vurdere og utrede diverse tiltak, er vel egentlig ganske betegnende for integreringspolitikken til denne regjeringen. Hvis man går gjennom den meldingen, er det utrolig få konkrete tiltak. Det er en litt tydeligere retorikk om at man skal stille tydeligere krav, men kravene uteblir, og tiltakene skal utredes. Det betyr i praksis at vi har en tapt mulighet som kunne ha ført til at vi fikk enda flere innvandrere ut i jobb. Jeg er også fornøyd med at det er stadig flere innvandrere som kommer seg ut i arbeidslivet, men det kan vi ikke hvile på.

Det er vanskeligere nå å få en sjanse til å komme seg inn i arbeidslivet enten gjennom et bemanningsbyrå eller som midlertidig ansatt, noe som ville ha gitt muligheten til å prøve seg og faktisk få en varig jobb. Hvorfor har regjeringen valgt å gjøre veien inn i arbeidslivet smalere når det særlig rammer denne gruppen? Jeg forstår at Høyres gruppe i dag har en del felles talepunkter knyttet til at regjeringen gjør ingenting, vi bare vurderer og utreder, og vi får ikke dette til. Tallene er allikevel helt klare: 150 000 flere har kommet i arbeid på vår vakt, ni av ti i privat sektor. Det tar meg egentlig til det siste spørsmålet til representanten, for hvis det er et så stort problem at vi har styrket retten til heltid, hvordan kan det da ha seg at flere mennesker har kommet i arbeid, og at sysselsettingsandelen i innvandrerbefolkningen samtidig har økt mer enn i befolkningen for øvrig? Dette gikk ikke spesielt godt på Høyres vakt, nå går det betydelig bedre. Jeg tror at hvis vi brukte kreftene våre på å være uenige om det vi er uenige om, og enige om det vi er enige om,

at dei ikkje skulle kome seg i jobb. Som far og engasjert samfunnsborgar var han svært bekymra for at dei unge skulle bli gåande på offentlege stønader og til slutt dra til storbyen i staden for å kome seg i arbeid. Han var ganske direkte: Det er ikkje lett å få jobbintervju når ein heiter Ali.

slik at dei blir mindre sårbare for arbeidskriminalitet? Kva gjer regjeringa for å motarbeide diskrimineringa som openbert er i det norske samfunnet overfor denne gruppa? [11:20:52]: Det er dessverre for mange mennesker i Norge i dag som opplever både rasisme og diskriminering. Det er et stort ansvar som påhviler oss alle, å jobbe mot den type fordommer og bidra til at at folk føler seg trygge, opplever å kunne bli inkludert og høre til både på arbeidsplassen og i lokalsamfunnene der de bor. Vi har laget en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering, hvor dette med jobb er Vi har laget en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering, hvor dette med jobb er noe av kjerneelementet, og som også handler om diskriminering i arbeidslivet. Jeg tror likevel at det er to ting vi må fokusere særlig på. Det ene handler om hvordan fravær av deltakelse i arbeidslivet veldig tydelig går i arv. At mor og far ikke jobber, påvirker voldsomt hvorvidt ungene jobber. Derfor må vi bryte sirklene og sørge for å få innvandrerbefolkningen vår i jobb, også av hensyn til deres barn. Det andre handler om norskopplæring. Der er jeg veldig glad for at vi har fått vi har fått på plass et nytt opplegg som man kan benytte seg av mens man jobber, slik at flere innvandrere raskere kan lære norsk og komme seg i arbeid.

Nå finnes det tilgjengelig en godt dokumentert gentest (Oncotype DX) som med stor sikkerhet kan forutsi hvem som har nytte av cellegift og dermed bidra til å styre riktig (persontilpasset) behandling. Igjen er behandlingen av denne saken blitt utsatt. Hvorfor prioriteres ikke slike viktige nyvinninger, slik at norske kvinner med brystkreft kan få tilgang til denne testen uten forsinkelser?» Regjeringen vil at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og at det skal legges godt til rette for dem som rammes av kreft. I regjeringens nye kreftstrategi, som legges fram i år, vil vi bedre forebygging og tidlig diagnostikk. Bedre behandlingstilbud og oppfølging vil også være sentrale mål. Brystkreft rammer stadig flere kvinner, men heldigvis dør færre av det, særlig fordi resultatet etter behandling har bedret seg gjennom mange år. Innen persontilpasset medisin er kreftområdet det fagområdet som har kommet aller lengst. Behandlingen kan i økende grad tilpasses den enkelte pasient basert på risikofaktorer, markører og genprofiler. Nye metoder for diagnostikk og behandling gjøres tilgjengelige gjennom ulike systemer, avhengig av dokumentasjonsgrunnlaget for metodene og fase i utviklingsløpet. Den diagnostiske metoden representanten Hoksrud viser til, er en genprofilanalyse som kan brukes til å forutse nytten av kjemoterapi for enkelte brystkreftpasienter. Metoden er til vurdering i systemet for nye metoder, bl.a. for å vurdere denne testen sammenlignet med det som allerede er tatt i bruk i tjenesten. Metodevurderingen er ferdigstilt, men framdriften videre avhenger av at produsenten leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

For medisinsk utstyr og diagnostiske tester skal det i tillegg være andre forhold som beslutningstakere må ta hensyn til. Det kan være nødvendig kompetanse og infrastruktur for likeverdig tilgang til diagnostikken og faglige og anskaffelsesmessige vurderinger. vurderinger. Det er helseregionene våre som har sørge-for-ansvaret for å gi pasienter på tvers av sykdomsgrupper et godt og likeverdig tjenestetilbud. De har også ansvaret for å vurdere om og når ny diagnostikk skal tas i bruk, jeg har tillit til at de gjennomfører denne oppgaven i tråd med Stortingets føringer om prioritering i helsetjenesten. [11:25:37]: I mitt skriftlige spørsmål til helseministeren 19. februar viste jeg til brystkreftrammede Karen Elise Amrati-Løvås som for talte sin sterke historie på TV 2-nyhetene lørdag den 10. februar – om sitt umulige valg. En stor andel med tidlig stadium av brystkreft får kjemoterapi og har beviselig liten eller ingen nytte av slik behandling. Behandlingen gir en rekke alvorlige bivirkninger og kan gi varige senskader, med nedsatt livskvalitet og arbeidsevne som resultat. Det finnes i dag, som sagt, en genprofiltest kalt Oncotype DX, som er tilgjengelig i over 90 land, som er utprøvd på mer enn to millioner brystkreftpasienter i verden, og som er dokumentert gjennom noen av de største kliniske studiene som er gjennomført i den aktuelle pasientgruppen. Testen er den eneste testen som for tiden kan forutsi om pasientene vil ha nytte av cellegift eller ikke. Testen vil kunne redusere lidelser for mange pasienter og vil også bidra til betydelige besparelser i helsevesenet og for samfunnet. Søknaden har ligget inne i over to og et halvt år i Nye metoder, og fortsatt har ikke Beslutningsforum tatt stilling. Kan vi forvente at helseministeren vil følge opp denne saken, slik at saksbehandlingen nå blir prioritert? [11:26:43]: Helseinnova- sjon kan bidra til bedre helse og bedre og mer effektive tjenester. Denne nye gentesten kan være et alternativ til det etablerte tilbudet for pasienter som Karen og andre. Den videre framdriften i denne saken vil, etter det jeg vet, avhenge av at produsenten leverer inn nødvendig dokumentasjon og opplysninger. Det tok over ett og et halvt år før leverandøren leverte en fullstendig dokumentasjonspakke – det må også nevnes. Nye metoder venter nå på flere opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere prisen, så vi oppnår en god pris, slik at flest mulig pasienter kan få nytte av nye Hoksrud (FrP) [11:27:33]: Tidligere i denne uken snakket jeg med Simon Holt, som er onkolog i England, som fortalte om utrolig gode resultater ved bruk av testen i flere år i England, og at mange kvinner nå slipper en tøff cellegiftkur fordi de får tatt denne testen. I dag er denne testen kun tilgjengelig i det private helsetilbudet i Norge, og blir dermed et tilbud til de rike eller de som har helseforsikring. Jeg lurer på hvordan statsråden kan forsvare at man skal bruke så lang tid på å få godkjent noe som virkelig ville betydd en stor forskjell for mange kvinner når det gjelder hvilken behandling man skal ha. Hvordan forsvarer helseministeren at tilbudet bare blir brukt til å diagnostisere rike mennesker eller dem som har helseforsikring i Norge?

Her i Norge ønsker vi at alle pasienter som kan ha nytte av den, får tilgang på den. Derfor må vi foreta gode anskaffelser. Vi har lagt til grunn de prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt, som også representanten Hoksrud stiller seg bak, nemlig nytte, ressursbruk og alvorlighet. Mitt mål er at vi oppnår gode priser hos produsentene, slik at vi raskest mulig kan tilby viktige helseinnovasjoner til de pasientene som kan ha nytte av dem. Og for å gjenta: Det er ikke om man er fattig eller rik som betyr noe, det er om denne testen treffer.

«I juni 2023 ble Skien fengsel omgjort til et rent kvinnefengsel. Ansatte forteller nå om et svært krevende arbeidsmiljø med høy grad av psykisk og fysisk vold. I en kommentar til NRK vedgår statsråden at kvinnelige innsatte grunnet rus og psykiatri er en mer krevende gruppe. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å gjøre hverdagen bedre ved Skien fengsel, både for innsatte og ansatte?» [11:30:06]: Takk for spørsmå- let. Aller først vil jeg si at forholdene for kvinnesoning i Norge har vært krevende over mange år, og de har dessverre vært vesentlig dårligere enn forholdene for menns soning. er utgangspunktet for at regjeringen ønsker å forbedre forholdene ved Skien fengsel, men også mer generelt. Situasjonen ved Skien fengsel tar vi på aller største alvor. Fengselet ble i 2023 gjort om til et kvinnefengsel som et strakstiltak fordi vi var nødt til å redusere belegget ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt på grunn av veldig dårlige forhold der – det har det også vært over lang tid. Sammen med at vi økte bemanningen og gjorde flere kompetansehevende tiltak, har det bidratt til at soningsforholdene har blitt bedre for kvinnelige innsatte. Og så har Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet at man i 2024 skal gjøre en budsjettmessig omdisponering innenfor egne rammer for å styrke tilbudet til kvinnelige innsatte. Dette er veldig krevende, bl.a. fordi kvinnelige innsatte ofte har en høyere forekomst av psykiske lidelser og en historikk med rus. Det er kjent at det er utfordringer med selvskading og selvmordsforsøk, har jeg stor forståelse for at de ansatte i Skien føler at dette er veldig vanskelig, særlig i en overgangsperiode. Jeg setter veldig pris på den jobben de gjør for oss, den må gjø res av staten, og det er de som står i førstelinjen og håndterer det som er krevende for alle. Vi mener at grepet med å gjøre om Skien fengsel til et kvinnefengsel var helt nødvendig. Samtidig er ikke det nok. Bredtveit fengsel som en utfordring, og vi jobber nå med å se på hva vi skal gjøre for å erstatte Bredtveit på mer permanent basis. Det ble midlertidig stengt 1. mars. Derfor har jeg gitt Statsbygg og KDI i oppdrag å utrede hva framtiden skal være for kvinnesoning, f.eks. et nytt fengsel eller at man gjør forbedringer på Bredtveit. Kriminalomsorgen generelt har hatt en anstrengt økonomisk situasjon i mange år, etter flere år med kutt. Det har vært viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering å snu denne utviklingen og prioritere kvinneomsorgsbudsjettene hvert år siden vi tiltrådte i 2021.

Jeg er litt bekymret for dette strakstiltaket, og at man ikke gjorde et godt nok forberedende arbeid. Det er noe ansatte og tillitsvalgte ved Skien fengsel også har påpekt, at de ikke var godt nok forberedt. Da lurer jeg på hvorfor man ikke heller gjorde noen kompenserende tiltak før man gjennomførte

til å forberede en slik type overgang. Slik som jeg husker tilbake til i fjor, var det en ganske kritisk situasjon på Bredtveit, og det har det vært i mange år, både under vår regjering og under tidligere regjeringer med Høyre. Vi kom til et punkt hvor Sivilombudet var der og kom med noen uttalelser som jeg ikke klarer å gjengi her og nå, men det var veldig graverende, vi trengte en annen løsning. Da hadde vi rett og slett ikke ubegrenset med tid. Jeg er veldig glad for at vi klarte å stille om raskt og få Skien fengsel opp og gå som et kvinnefengsel. Igjen: Takk til de ansatte som står i det. Jeg vet at det er vanskelig.

Det er et stort behov for å få inn andre arbeidsgrupper i fengselet. Veldig mange ansatte sier at de nærmest fungerer som psykiatere, psykologer og sjelesørgere på et eller annet nivå. Det som da er spørsmålet, er: Har man tenkt å få inn andre arbeidsgrupper, og hvordan har man tenkt å løse det? Med «man» mener jeg regjeringen og statsråden i dette tilfellet. Er det kanskje et behov for å styrke psykiatrien i denne sammenhengen, slik at fengselet ikke fungerer som en psykiatrisk anstalt, for å bruke det ordet? [11:35:15]: Ja, det er en klar plan om det. Vi skal etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling, som det heter, for kvinner ved Skien fengsel. Det blir et viktig løft, for dette har vi allerede for menn, men vi trenger det også for kvinner. Det kommer i Skien fengsel og er i gang. Det er satt av 55 mill. kr til tiltaket, og det skal stå ferdig og klart til bruk i 2025. Det ser jeg veldig fram til, og det blir et historisk stort løft. er inne på, helsekompetanse jobbe sammen med kriminalomsorgens ansatte for å følge opp dem som har det aller vanskeligst. Det ser ut til å være veldig gode erfaringer med den forholdsvis nye enheten som er etablert for menn på Ila.

med eit nytt og skjerpa jordvernmål, der me skal ned til maksimalt 2 000 dekar omdisponert innan 2030. Statistikken viser at me er på rett veg.

Jeg takker stats- råden for svaret. Dette er et spesielt omfattende prosjekt. Går man med på bare dette ene prosjektet, har man fylt opp hele den kvoten som Stortinget har vedtatt, og som statsråden med rette skryter av. rette skryter av. Hvis man skal ha en ekte politikk for jordvern, må man jo ta utgangspunkt i at man ikke skal akseptere prosjekter som er så omfattende og voldsomme som dette blir. Spørsmålet til statsråden er i i hvilken grad man tror det går an å erstatte dette på andre måter. Ser statsråden for seg at man kan bruke hele jordvernkvoten for ett år på dette ene prosjektet? Statsråd Geir Pollestad [11:39:31]: Eg skal ikkje saksbehandla dette spørsmålet her. Eg ser at sånn som planane er no, er dei svært krevjande opp mot det jordvernmålet som er.

i Helleland, den bygda som står i fare for å forsvinne dersom dette gruveprosjektet blir noe av, de bøndene som har bosatt seg der, og som prøver å satse på landbruk i tråd med de strategiene og ønskene som Senterpartiet har i regjering, lokalmiljøet i Dalane i stort. Det gjelder for så vidt også dette selskapet, Norge Mining. Hvor lenge skal man akseptere at de bruker penger og tar prøver og alt mulig, uten å gi dem en avklaring på hva som egentlig er mulig?

Eg er ikkje no i stand til å veta kor dette prosjektet endar til slutt, men eg er oppteken av at me skal ha eit sterkt jordvern. Helleland i Eigersund kommune er eit flott landbruksmiljø, og eg har møtt mange av bøndene. Eg

kom på same «fyliste» som Oslo. Våren 2023 bad Stortinget regjeringa endre dette og fjerne byar som Bergen og Trondheim frå «fy-lista». Ifølgje Bergens Tidende 4. april 2024 er dette enno ikkje følgt opp

Statsråd Erling Sande [11:43:30]: Det har i lang tid vore brei politisk semje om at statlege arbeidsplassar bør vere spreidde geografisk og kome heile landet vårt til gode. Statlege arbeidsplassar er viktige for utviklinga og attraktiviteten i regionale arbeidsmarknader i heile landet, og ulike regjeringar har hatt statleg lokaliseringspolitikk Likevel er det slik at staten i stor grad er lokalisert i sentrale område, og sidan 2013 har sentraliseringa auka. Dei minst sentrale kommunane har fått vesentleg færre statlege sysselsette, mens veksten har vore sterkast i dei mest sentrale kommunane. Sjølv om ulike regjeringar i dei siste tjue åra har flytta ut og etablert fleire tusen statlege arbeidsplassar, har desse for det meste blitt lagde til store og middels store byar. Ei betre geografisk fordeling av statlege arbeidsplassar er altså ikkje nokon kvikkfiks, men vi kan påverke dette gjennom å vere bevisste på kva lokaliseringsalternativ vi vurderer i kvar enkelt sak. Når vi etablerer nye eller endrar lokaliseringa av eksisterande statlege stillingar, må vi få fram moglegheitene for lokalisering også i mindre sentrale kommunar. Samtidig må det alltid vurderast om det er særskilde behov for lokalisering i større byar. Dette er difor føremålet med retningslinjene for statleg lokalisering. I retningslinjene har regjeringa tydeleggjort kravet om å vurdere eit breiare spekter av lokaliseringsalternativ enn tidlegare. Samtidig vil det alltid vere statlege verksemder som vil vere avhengige av å vere lokaliserte i dei største byane. Regjeringa har difor også tydeleggjort at lokalisering i dei største byane må vurderast særskilt og grunngjevast. Praktiseringa av retningslinjene er framleis at ein vurderer lokalisering til Oslo og dei andre større byane i kvar enkelt sak, ut frå sektorpolitiske og lokaliseringspolitiske mål. Dette inneber ikkje ei sidestilling med andre større byar i Noreg.

Slik har det også vore i saka om Fiskeridirektoratet. Det er mitt ansvar å vurdere om fagdepartementet har greidd ut saker om strukturendringar i tråd med dei lokaliseringspolitiske retningslinjene. Eg registrerer at endringane i Fiskeridirektoratet har skapt diskusjon om statleg lokaliseringspolitikk. Utviklinga dei siste åra viser ei tydeleg sentralisering av staten. Denne regjeringa meiner at statlege arbeidsplassar bør vere spreidde geografisk og kome heile landet til gode. Statlege arbeidsplassar er ettertrakta i alle arbeidsmarknader fordi dei bidreg til mangfald og tilgang på kompetansearbeidsplassar. Dette gjev attraktive arbeidsmarknader og påverkar tilflyttinga og busettinga rundt om i landet vårt. Eit føremål med ein aktiv statleg lokaliseringspolitikk er å gje ei betre fordeling av statlege arbeidsplassar som medverkar til å styrke lokale fagmiljø i ulike delar av landet. Difor reviderte vi også retningslinjene i 2022.

ikkje lokalisere statlege arbeidsplassar i nokon av dei større byane utover i landet, samtidig som han bereknar at Oslo og dei andre større byane no er likestilte i reglementet for lokalisering av statlege arbeidsplassar. Det er jo nettopp det dei er. Tidlegare, slik reglementet for lokalisering av statlege arbeidsplassar var fram til 2022, stod det at «nye og omlokaliserte statlege verksemder i hovudsak blir lokaliserte utanfor Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området». Så endra regjeringa Støre regelverket ved å føye til orda «eller andre av dei største byane».

det skjer med dagens reglement. Så det er ikkje mogleg å hevde at vi ikkje flyttar arbeidsplassar til dei store byane. Og i nokre tilfelle blir det også aktuelt i framtida, heilt klart. Det som har vore målet frå regjeringa si side, er også å løfte lokaliseringsalternativ utanfor storbyane, rett og slett for å få også dei mindre kommunane vurderte når ein vurderer spekteret av lokaliseringsalternativ – anten ein skal lokalisere ut eller opprette statleg verksemd.

i instruksen til Fiskeridirektoratet frå departementet står at det ikkje skal etablerast nye statlege arbeidsplassar med hovudkontor i Bergen, men i distrikta eller i nordnorske byar. Er det i tråd med, eller er det ikkje i tråd med, retningslinjer for lokalisering utan den siste revisjonen av retningslinjene. Når det gjeld ordlyden i retningslinjene – og no registrerer eg at Stortinget har gjeve ei klar uttale om det også – skal eg sjølvsagt fylgje opp det som Stortinget ber om. Det er jo her makta sit og skal vere. det som omhandlar den store lokaliseringspolitikken, skulle eg ynskje at eg såg tilsvarande engasjement frå Bjørlo og andre for dei områda i landet som har tapt statlege arbeidsplassar Desse mellomstore og større byane som er aktuelle for lokalisering av statlege arbeidsplassar, har trass alt hatt vekst i talet på statlege arbeidsplassar. Men i store delar av landet har ein ikkje hatt slik vekst, og nettopp difor er det utruleg viktig at vi i alle desse sakene også får vurdert slike kandidatar.

«I Stortingets muntlige spørretime onsdag 6. desember 2023 fredet statsråden eksamen på ungdomsskolen etter at et offentlig utvalg hadde skapt usikkerhet om hvorvidt ordningen skulle videreføres. Vil statsråden også sikre at man fortsatt skal ha en form for nasjonale prøver Statsråd Kari Nessa Nordtun [11:51:23]: Ja, og nå jobber vi med å følge opp kvalitetsutviklingsutvalgets forslag til utforming av framtidens prøver. Jeg er, i likhet med representanten, opptatt av at vi må ha god kunnskap om elevenes læringsresultater og om skolemiljøet. Både nasjonalt og lokalt trenger vi relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag for å utvikle kvaliteten i skolen. Det skal vi ha. En av de tingene vi må kunne være enige om, er at informasjonen som skal brukes til å utvikle skolen og politikken, skal være riktig. Det er uheldig at analyseverktøyet som ble tatt i bruk i 2014 og brukt fram til 2021 – et verktøy representanten sikkert kjenner godt til – inneholdt feil og ga upresis informasjon om norsk skole.

Løsningene som ble utviklet tidlig på 2000-tallet, er ikke nødvendigvis verktøyene som ivaretar det behovet vi har i skolen for å fremme læring og trivsel nå og i framtidens skole. Som varslet i Hurdalsplattformen satte regjeringen ned dette utvalget for å gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet i skolen, og i høst fikk vi anbefalingene. Utvalget mener det er behov for et nytt system for kvalitetsutvikling, som legger bedre til rette for dialog og tillit mellom aktørene Utvalget peker også på flere utfordringer med de nasjonale prøvene. Hovedutfordringen er at prøvene ikke gir god nok støtte til lærerens faglige, pedagogiske arbeid, og at det er for mange lærere som opplever for liten nytte av prøvene. prøvene. De nasjonale prøvene har i dag et dobbelt formål. De skal både gi støtte til lærerens underveisvurdering av elevene og gi grunnlag for kvalitetsutvikling på alle nivå i skolen. Det kommer fram av utvalgets gjennomgang at det er krevende å forene disse to formålene i dagens nasjonale prøver. Som jeg har informert Stortinget om tidligere, er det også avdekket feil i de nasjonale prøvene i perioden 2014–2021. Resultatene har ikke gitt et presist bilde av hvordan elevenes ferdigheter har utviklet seg over tid. Utvalget foreslår at dagens nasjonale prøver erstattes av nye, læringsstøttende prøver. Formålet med disse prøvene skal være å gi informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, til bruk i det faglige og pedagogiske kvalitetsutviklingsarbeidet. Utvalget er delt i synet på om prøvene også skal gi styringsinformasjon til skoleeier og nasjonale myndigheter.

[11:54:29]: Jeg er glad for at statsråden vedstår seg sine uttalelser i Stortinget 6. desember 2023. Jeg er også enig i at det selvsagt har skjedd mye i skolen i løpet av de siste 20 år. Når jeg allikevel stiller dette spørsmålet, er det fordi Arbeiderparti-representanter og Arbeiderparti-lag skaper usikkerhet ved om Arbeiderpartiet fortsatt vil opprettholde nasjonale prøver – kall det gjerne noe annet – med det doble formålet å både være læringsstøttende og gi informasjon til skolemyndigheter og oss Mitt spørsmål er om statsråden kan bekrefte at hun fortsatt vedstår seg det hun sa i Stortinget: «La meg være tydelig på at vi ikke vil avslutte bruken av de nasjonale prøvene.» Er det et sitat statsråden vedstår seg? Statsråd Kari [11:55:38]: Det er vik- tig at vi fortsatt har mye av den informasjonen de nasjonale prøvene har gitt, men det som også er helt tydelig, med det kunnskapsgrunnlaget vi har foran oss i dag, at det må bli gjort på en annen måte, som sikrer oss bedre styringsverktøy og ikke minst også sikrer lærerne større faglig, pedagogisk tilbakemelding i sitt kvalitetsutviklingsarbeid. Det viktigste for meg er å fremme elevenes læring. Når det gjelder den konkrete innretningen, hvordan de nye prøvene skal se ut, vil jeg komme tilbake igjen til det etter at jeg har fått vurdert innspillene fra

etter at utvalgsrapporten var lagt frem. Da sa statsråden: «La meg være tydelig på at vi ikke vil avslutte bruken av nasjonale prøver.» Og videre: «Jeg mener det er viktig med den kunnskapen og informasjonen som testene gir.» Med andre ord var statsråden tydelig på at nasjonale prøver skal videreføres,

Vedstår statsråden seg sitatet om at de nasjonale prøvene også skal bidra med kunnskap og informasjon til oss som skolemyndigheter, og oss helt klart bak det. Vi vil ikke avslutte bruken av nasjonale prøver, men det er helt åpenbart at vi i lys av det vi nå vet, må ha en annen innretning enn det som har vært bruken og innretningen fram til i dag. Det er helt åpenbart – for å sikre elevenes læring.

«Statsråden har ved flere anledninger fått spørsmål fra Høyre i Stortinget om opplæringskontorenes adgang til å drive opplæring, uten å komme med en avklaring. I stedet velger statsråden å avklare dette i en rekke leserbrev, hvor hun i tillegg snakker usant om Høyres politikk. Kan statsråden nå også bekrefte i Stortinget at Stortingets intensjon skal følges, og at en ikke skal frata opplæringskontorene muligheten til å drive opplæring?» Statsråd Kari Nessa Nordtun [11:58:41]: Ny opplæ- ringslov anerkjenner at opplæringskontorene spiller en viktig rolle for fag- og yrkesopplæringen, og jeg kan forsikre om at forskrift til ny opplæringslov vil understøtte dette.

Dette arbeidet er omfattende. Det vil ta noe tid å ferdigstille forskriften, men det er ikke nødvendig at det skal være usikkerhet om dette. Regjeringen vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring. Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring, og det skal vi i den den nye forskriften ramme inn på en god måte, som gjør at man fortsatt kan samarbeide om gjennomføring av opplæring. Jeg anser det som ekstra nødvendig å avklare dette, for det er veldig viktig at det ikke spres en annen historie der ute. Det er viktig at vi nå ikke skaper unødvendig usikkerhet rundt opplæringskontorenes rolle – til tross for at det er bred politisk enighet i Stortinget. Regjeringen sendte Utdanningsdirektoratets forslag til forskrift ut på høring, og nå er tiden inne for politisk beslutning. Margret Hagerup (H) [12:00:05]: Statsråden skriver i et leserbrev at hun opplever at Høyre skaper unødvendig usikkerhet. Men det kunne statsråden ha avverget hvis en ikke hadde sendt dette på høring. Statsrådens eget direktorat har kun foreslått alternativ hvor opplæringskontor ikke skal drive med nettopp opplæring, og da er spørsmålet: Er det direktoratets tolkning som blir grunnlag for gjeldende politikk, eller er det leserbrevet? Stortinget trenger klarhet i hvordan regjeringen vil sikre at Stortingets krystallklare intensjon følges opp. I utkastet til høring står det at en skal kunne gi opplæring under forutsetning av å være godkjent lærebedrift. Det vil fjerne opplæringskontorenes mulighet til å drive opplæring. spørsmålet blir: Kan statsråden bekrefte at opplæringskontorene skal kunne gi opplæring uten selv å ha produksjon og være godkjent som lærebedrift? Som jeg sa i mitt innlegg, og for å være helt tydelig: Regjeringen vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring. Det er utrolig viktig at vi har en anstendig og ansvarlig linje i denne debatten og ikke bidrar til å hausse opp unødvendig usikkerhet i saken, usikkerhet som kun tjener dem som ønsker politisk spill, men

Opplæringskontorene er viktige for å sikre et bredt tilbud av lærlingplasser av høy kvalitet over hele landet blant både små og store arbeidsgivere. Vær sikker: Regjeringen jobber på mange fronter for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Med respekt å melde er det statsråden som driver med politisk spill, eller snarere sagt dårlig håndverk. For å sikre opplæringskontorene må statsråden ta ansvar og overstyre direktoratets omkamp mot Stortinget. Spørsmålet er om statsråden vil fylle ordene i leserbrevet med substans, for her trengs det handling og ikke fagre ord. Denne uken møtte Rogalands-benken på Rogalandstinget, hvor vi fikk et klart budskap fra Linda, som er spesialrådgiver for opplæring i fylkeskommunen. Ministeren vet at man i Rogaland er svært god på yrkesfag, og at det jobbes godt fra mange kanter. Linda ba oss om å huske én ting fra hennes innlegg: Den hemmelige ingrediensen for å lykkes er opplæringskontorene, det er de som er bindeleddet. Det er statsråden som sitter på virkemidlene for å gjøre dette, og jeg håper at statsråden vil ta grep snarere enn å avklare dette i leserbrev. Så spørsmålet blir: Vil statsråden sørge for god dialog med partiene i Stortinget som har behandlet denne saken, og sikre at Stortingets intensjon følges opp og opplæringskontorenes rolle består?

Statsråd Kari Nessa Nordtun [12:04:20]: Det er in- gen tvil om at mange elever opplever russefeiringen og planleggingen av den som en vanskelig periode.

Skolen har ansvar for elevenes rett til å tilhøre et godt og inkluderende skolemiljø. Russetiden representerer for mange det motsatte. I helgen kunne vi lese at elever på en skole i Oslo deler seg inn i A-, B-, C- og Dgrupper etter status. Vi vet at det er skoler der elever med høyere status tar de beste plassene i kantinen, mens elever som ikke er en del av en russebuss eller vandregruppene, låser seg inne på toalettene i friminuttene. Sånn kan vi ikke ha det. Det er åpenbart at ikke alle føler seg inkludert. Det er også åpenbart at vi har et felles ansvar for å løse det, men det er en utfordring staten ikke kan ta ansvar for alene. Det må skje over tid gjennom et godt samarbeid lokalt mellom elever, foreldre og skole. Når en statsråd regulerer hva en elev skal ha på seg på skolen, må hun også være i stand til å svare på hva som er ekskluderende Det er jo et ganske inngripende tiltak. Kan statsråden redegjøre mer for det? Statsråd Kari eksklusive klær for en bestemt gruppe symboler som manifesterer og forsterker ekskludering. Det er genserne, klistremerkene og bannerne som tydeliggjør hvem som er med, og – verre – hvem som ikke er det. Jeg tror de aller fleste russ, enten de har russeklær på eller ikke, er opptatt av sine venner og medelever og ikke ønsker å bidra til utenforskap, men noen ganger trengs det tydeligere rammer og regler selv for unge på terskelen til voksenlivet. Skolens ordensreglement er ment å være en rettesnor for adferd på skolen. Skoleeier kan delegere utformingen av ordensreglementet til den enkelte skole, og vurderingen av hvilke regler som skal gjelde, må skje i dialog med elevene og foreldrene og vurderes opp mot de rettighetene elevene har. Det er viktig at skolene jobber helhetlig og langsiktig med å få et godt skolemiljø, og russeklær er en del av dette. [12:06:55]: Som statsråden bemerket i det første svaret til meg, starter dette ganske tidlig nedover i årsklassene. Både som skolepolitiker og som forelder kan jeg dele bekymringer om mange ting, men når statsråden er så tydelig i sitt svar på at eksklusive klær og også russeklær er en del av problemet, betyr det da at statsråden åpner for å regulere hva elever skal ha på seg, også nedover i skoleløpet? Hvilke grep tenker statsråden at en regjering og staten skal gå inn med for å regulere skolemiljøet? Statsråd Kari

jeg viser at høyresiden ikke forstår russetiden, eller rett og slett vil legge en beskyttende hånd over bransjen bak genserne, klistremerkene, bannerne og russesangene som tilbys og kjøpes for store penger i mange år før selve russetiden. Det er genserne, klistremerkene og bannerne som tydeliggjør hvem som er med, og – verre – hvem som ikke er det, fordi vi tillater dem brukt på skolen. Tenk om vi hadde gjort det samme på arbeidsplassen – at de av oss som også hadde relasjoner på fritiden, gikk i gruppeklær med gruppenavn i kontorfellesskapet og satte egne klistremerker på bordene i lunsjen. Det er uhørt å tenke seg det. Både verneombudet og lovverket ville selvsagt sikret at sånn virksomhet ville blitt slått ned på av hensyn til arbeidsmiljøet. Gruppegensere, klistremerker og bannere er nå en viktig del av grupperingen på skolen, og det er bare på skolen man gjennom en sånn uniformering får vist hvem som er med, og hvem som ikke er Vi kan ikke la det frie markedet drive utenforskapet. Vi må heller sette ned foten og sikre inkludering av alle.